Borist hefur bréf frá Sigmari Guðmundssyni um að hann verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir verði fjarverandi í opinberum erindum á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi, Karólína Helga Símonardóttir, og 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi, Árni Helgason. Karólína Helga Símonardóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

Árni Helgason hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi.

lagt áherslu á að við gætum styrkt stöðu okkar ef við breikkum enn frekar hagkerfið en bent á að það sé líka að gerast. Með öðrum orðum, staðan er góð á Íslandi, mjög góð, ólíkt Evrópu þar sem er stöðnun, enginn hagvöxtur, minnkandi kaupmáttur og ringulreið. Þess vegna hefur vakið nokkra furðu áhersla nýrrar ríkisstjórnar að ganga í augu ESB, fara í Evrópusambandsvegferðina,

Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort ekki sé skynsamlegast að viðhalda þeirri sérstöðu sem við höfum hér á Íslandi með varnarsamninginn við Bandaríkin, með stofnaðild að NATO